Колеги, можемо переходити до реєстрації. Усі на місцях? Колеги, будь ласка, приготуйтесь до реєстрації. І я прошу провести реєстрацію для участі у вечірньому засіданні. Будь ласка, колеги, реєструємося. Включіть систему реєстрації.

відкритим. Колеги, і нагадую: зараз блок питань місцевого самоврядування. Важливі питання. Довго працював комітет. Готувались для того, щоб вийти на узгоджене рішення. І я дуже розраховую на активність і дуже розраховую на позицію народних депутатів по підтримці цих законопроектів. Вони всі у другому читанні, їх не треба включати у порядок денний. Друге читання ми можемо ставити без включення.

Давайте ми заслухаємо заяву, а потім вже перейдемо до закону, я ще не оголосив його розгляд. Слово надається для виступу замість перерви Єгору Соболєву. Будь ласка. Сьогодні в порядку денному знову немає законопроекту про тимчасово окуповану територію України. Вчора Комітет з державного будівництва розглянув цей законопроект і прийняв рішення утворити робочу групу на чолі з Любомиром Зубачем. Ми вітаємо, що депутати почали займатися вирішенням цієї проблеми. Ми розуміємо, що частина людей думає, що так можна затягнути час, я думаю, що це дуже погані плани, які не підуть ні на користь парламенту, ні на користь суспільству. Багато людей зараз в цей мороз стоять на рейках, які блокують залізниці, що перевозили ешелони за ешелонами на окуповані території. Наскільки я знаю про їхні плани, вони збираються перекривати наступні залізниці. Багато людей і співчувають в Збройних Силах України. Вранці стався ганебний інцидент, коли керівника одного з батальйонів чиї бійці у відпустці вирішили підтримати цю блокаду "Торгівля на крові" почали відстороняти від посади. Я думаю, що такі репресії і такий тиск, тим більше, на військових, на Збройні Сили України ні до чого доброго не призведе, навпаки, лише переконає людей, що це правильна, важлива ініціатива. Є ще одна причина поспішати. Директори великих підприємств Луганщини і Донеччини повідомляють нам, що на них чиниться тиск, щоб вони готували відключення світла і тепла. Насправді, це дуже цинічна стратегія. Ми сподіваємося, що вона не буде задіяні. Ми будемо завтра говорити з урядом про те, що нам треба попередити такі ідіотські плани. Але ще раз велике прохання до всіх парламентарів, які хочуть врегулювати цю проблему, які хочуть зупинити "торгівлі на крові". Створена робоча група. Впродовж наступного тижня є всі можливості обмінятися думками, вийти на єдине рішення і проголосувати його. Це буде допомога парламенту, українському народу, Збройним Силам і ветеранам цієї війни за незалежність, які взяли на себе ініціативу. Дякую. Отже, переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища) (№ 4742). І я зарошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Дехтярчука Олександра Володимировича. Будь ласка, Олександр Володимирович.

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні 16 липня 2016 року зауваження і пропозиції, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища), поданого групою народних депутатів і прийнятого Верховною Радою України за наслідками розгляду у першому читанні. До розгляду законопроекту в другому читанні від дванадцяти народних депутатів подано 71 пропозицію, з яких: 36 пропонується врахувати, 9 – врахувати редакційно, 3 – врахувати частково, 23 – відхилити. За результатами всебічного обговорення комітетом ухвалено висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в цілому. Остаточна редакція законопроекту завізована із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Пропонуємо доручити Комітету з питань державного будівництва місцевого самоврядування при підготовці його на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України, його техніко-юридичне доопрацювання. Прошу підтримати законопроект. Пропоную перейти до розгляду поправок. Дякую дуже вам. Отже, переходимо до правок. І я прошу усіх авторів правок приготуватися до обговорення. 5-а, Міщенко Сергій. Наполягає. Будь ласка. Сергій Міщенко, 98 округ Київщина. Я хотів би задати запитання. А хтось думав про те, чому за два роки всього 10 відсотків територіальних громад з'явилося на мапі України? Чому всього 10 Перше питання зразу стає, а чому люди відмовляються від того, що вони будуть мати більше грошей? Тому що, зрозуміло, що територіальна громада буде за рахунок ПДФО мати більше грошей. А чому ж вони відмовляються від того, щоб об'єднуватися? А тут постає питання другого, що центри у нас, вони виграють від цього, але біля цих територіальних центрів існують такі супутники, які вже не будуть мати голів сільрад і депутатів сільрад, а будуть тільки старост. А староста – це не посадова особа органу місцевого самоврядування, а посадова особа місцевого самоврядування, бачите яка різниця, органу і без органу. Це значить що? Що він не може… МІЩЕНКО С.Г. Немає повноважень, тому що іншими законами, Цивільним кодексом, Законом про місцеве самоврядування, всім іншим наділені права посадову особу органу місцевого самоврядування, і тому вони цього позбавлені. Тому у такому вигляді і відмовляються громади мати куцого представника своєї громади в супутниках, біля центру цієї територіальної громади.

Таким чином староста мав би одразу два представницьких мандати, що суперечить Конституції України і в даному випадку було б недопустимо. Стосовно повноважень старости. Законопроект, власне, і передбачає розширення повноважень і створення таку новелу, як старостинський округ. В жодному випадку це ніяке не адміністративне новітнє утворення, а мова йде про компетенції і межі компетенції старости. Якщо у Законі про добровільне об'єднання територіальних громад ми говорили про те, що староста здійснює свої повноваження відповідно до рішення депутатів місцевої ради, то зараз ми зберігаємо, що право будь-якої громади на сільського старосту. Але от рішення по кількості сільських старост і по межах старостинських округів ми залишаємо за депутатами об'єднаної громади, зважаючи на наявність коштів у відповідній громаді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, пане Сергій? Сергій? Наполягаєте чи ні? Отже, ставлю на голосування поправку номер 5 народного депутата Міщенка. Комітет відхилив її. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

Шановні колеги, я чому пояснюю це. Питання не в правках, питання в тому, як буде цей закон поліпшувати життя наших громадян не в центрі цієї територіальної громади, а в у супутниках, яких більше на мапі України. От про це мається мова. Приклад приведу. Чому не створюються? Тому що громадські слухання от цих супутниках проводяться і людям кажуть, а перше питання: ви будете більше грошей отримувать? Кажуть, да. А друге питання: а куди ми підемо за довідками. Їм кажуть, підійдете в сусіднє село. А люди кажуть: ні, вам дозволу не даємо на це. От в чому питання. Тому що… правильно, ви погоджуєтесь, тому що оця даже поправка каже про положення, що положенням визначають повноваження старости. А вони визначаються законом, а ніяк не якимось положенням. І тому питання стоїть в тому, чому вони об'єднуються? Тому що люди не дають такі повноваження на об'єднання, тому що вони будуть їхати в сусіднє село за кожною бумажкою. З вашого дозволу, повинен сказати, що надання довідок і інших адміністративних послуг від держави – це трошки інша тема, і в даному випадку шкода, що в нас дуже повільно створюються Центри надання адміністративних послуг, зокрема, і в об'єднаних територіальних громадах. Це питання частково вирішується. Коли ми розглядали Закон про адміністративні послуги, ми передбачили віддалені робочі місця від ЦНАПів, і при сільському старості обов'язково по графіку у приміщенні, де працює сільський староста, має працювати і представник центру адміністративних послуг. І ці питання у певній мірі знімуться у випадку наявності за тією самою довідкою, чи витяг із Земельного реєстру, чи вклеїти фотографію в паспорт, ці питання вирішуються автоматично у даному випадку. Ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Хто підтримує поправку номер 10 народного депутата Міщенка, прошу проголосувати. Комітет врахував її по суті.

те, що робили секретарі сільських рад, отой, що казав "посадова особа органу місцевого самоврядування. Скільки він у тебе коштує? Він каже, раніше коштувало 34 копійки чи взагалі безкоштовно. Тепер от ця бабуся прийшла до цього старости, а староста каже, у мене немає таких повноважень, я тільки сприяю тому, щоб ти могла це зробити. А він каже, а як ти сприяєш? Ти мені машину даси до округу, щоб під'їхати, ти мені даси гроші на квиток – як ти можеш мені сприяти? І старості нема чого відповісти, тому що бабусю цю погонять туди, куди ви кажете, в ЦНАПи ці і в місцеве самоврядування. Тому що секретар виконував ці функції, а зараз такого секретаря не передбачено, і ніхто туди в цю громаду, ніхто не поїде. А бабусю погонять її в... З вашого дозволу поясню, хоча поправка депутата Міщенка не стосувалася, власне, вашого виступу, але вона, в принципі, про роботу сільських старост. одна з концепцій, яка пропонувалася до розгляду, була думка, наділити сільських старост правом надавати адміністративні послуги на місцях. Але виникла суперечність із чинним законодавством, адже для надання адміністративних послуг потрібно старості мати відповідні кваліфікаційні норми по якості освітнього рівня. В даному випадку ми отримуємо цілу армію противників децентралізації із нині діючих сільських голів, які в більшості перемагають на виборах, стають, власне, старостами – практика засвідчую. В даному випадку наразі концепція ця не набула підтримки в робочій групі. Наполягають на голосуванні? Хто підтримує поправку номер 13 народного депутата Міщенка, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка, голосуємо.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Справа в тому, що тут дуже правильно піднімаються важливі питання при обговоренні поправок, що, насправді, так звана ця реформа по децентралізації, насправді, вже сьогодні призводить до буквального вимирання менших сіл. Зокрема, якщо старосту не наділити відповідними повноваженнями, то ця тенденція лише пришвидшиться. Тому, звісно, прикро, що цей закон, який би міг би це зробити, надати відповідні повноваження і принаймні знівелювати певні негативні особливості цієї так званої реформи. Насправді, не робить все можливе, що він міг би робити. Зокрема, моя поправка в тому, що є така норма в цьому законі, де написано, що староста сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, але староста також, насправді і по суті, відповідальний за надання адміністративних та соціальних послуг. І тому я... І має бути відповідальний. І тому моя поправка як раз полягає в тому, щоб додати тут кілька цих слів, що він не тільки сприяє підготовці документів, а що він також сприяє у наданні адміністративних та соціальних… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка, завершити. Що староста не є просто якимось клерком, або навіть не клерком, а, назвемо так, радником для мешканців села, а що він безпосередньо має функцію посадову у сприянні, наданні адміністративних та соціальних послуг. І, зокрема, коли доповідач говорив що, можливо, будуть там адміністративні центри біля нього сидіти, або працівники, то якраз тут і має бути ця функція прописана конкретно в законі, а не на певних законних актах. Тому прошу, будь ласка, цю мою поправку врахувати. Дякую. З вашого дозволу, в Законі "Про порядок надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування" це передбачено. Там передбачені віддалені робочі місця. Цей закон вже проголосований Верховною Радою, він діє. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Хто підтримку поправку 17 народного депутата Левченка (комітет її відхилив), прошу проголосувати. Будь ласка.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. а не про те, що є можливість гіпотетично облаштовувати віддалені робочі місця. Це зовсім різні речі, абсолютно. І так само тут моя поправка, 18-а, говорить про те, що треба доповнити повноваження старости з метою забезпечення можливості для жителів села, селища отримати необхідні документи безпосередньо у селі і селищі, без необхідності виїжджати до іншого населеного пункту. прямо написати, не про якісь віддалені гіпотетичні робочі місця, а прямо написати, що староста надає довідки, інші документи, а також інформацію жителям села, селища. Тобто, щоб було прямо прописане таке повноваження, а не було знову-таки відсилочної норми на те, що хтось може гіпотетично створити окрему, скажімо так, філію центрального органу в селі. Треба, щоб староста безпосередньо мав ці повноваження, якщо є хоч якесь бажання зберегти село. Дякую. Порядок організації роботи старости визначається положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною радою, депутатами об'єднаної громади. В Положенні про старосту ці всі речі – яким чином, порядок надання довідки – абсолютно можна все виписати без жодної проблеми. Наполягають на голосуванні? Хто підтримує поправку 18 народного депутата Левченка, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. За-70 Рішення не прийняте. 22-а. Івченко. Чи наполягає?

комунальних форм власності та їх посадових осіб, а й впливати на порядок прийняття рішень в питаннях діяльності на території відповідного Старостинського округу, виконавчих органів сільської, організацій комунальних форм власності та їх посадових осіб. Мова йде про те, щоби староста міг би вносити безпосередньо пропозиції до порядку денного засідань відповідного виконавчого комітету. Зараз такої можливості немає. Знов-таки треба… я наполягаю на тому, що треба наділити старост реальними повноваженнями. Ви забираєте у сіл їхні сільські ради, ви забираєте реальну можливість безпосередньо з села, населеного пункту, впливати на своє життя. Ви хоч би цьому старості, єдиному представнику, залиште хоч якісь повноваження. Дякую. Внесення пропозицій до порядку денного засідання виконавчого комітету старостою суперечитиме Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Такі пропозиції згідно закону вносить сільський, селищний, міський голова. В даному випадку це логічно. Сільський староста є членом виконавчого комітету об'єднаної громади і як член виконавчого комітету він має можливість впливати у повній мірі на роботу виконавчого комітету і рішення, які приймаються в об'єднаній громаді. Дякую. Наполягають на голосуванні? Отже, поправка 23 Левченка комітетом відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

28-а, Левченко. Не наполягає. Наполягає, так? Будь ласка. потребує доповнення у частині здійснення моніторингу за станом дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ у сфері землекористування. Знову-таки мова іде про те, що ми маємо розширити повноваження і обов'язки старост, зокрема щодо моніторингу виконання дотримання прав і законних інтерсів жителів сіл і селищ у сфері землекористування. Я хотів би звернути увагу доповідача, коли він говорить про те, що обираються депутати, які в раді ОТГ будуть представляти інтереси. Товариство, нащо ви займаєтесь відвертими маніпуляціями. В поважній більшості ОТГ, якщо в оцьому ОТГ є райцентр, 70-80 відсотків депутатів представляють райцентр. Відповідно рада ОТГ ОТГ буде приймати виключно рішення, які потрібні райцентру, це звичайна арифметика політична. Тому не розпиляйте історії про те, що депутати зможуть там щось вирішувати, дайте хоча би старостам ці повноваження. Дякую. Поправкою, яку пропонується, в редакції, в якій пропонується депутатом Левченком, передбачається покласти на старосту широке коло невластивих йому повноважень, при цьому не враховується можливість практичної реалізації цих повноважень на практиці. Ми хочемо, щоб сільський староста був фахівцем і в галузі надання адміністративних послуг, і в фахівцем в галузі землекористування. Но, вибачте, на жаль, практика поки що в Україні виборних посадових осіб бажає кращого. Тому в даному випадку передбачити невластиві повноваження, комітет відхилив цю пропозицію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягають на голосуванні? Отже, ставлю на голосування 28 поправку народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу проголосувати, будь ласка.

За-81 Рішення не прийняте. Колеги, давайте, може, трошки інтенсивніше, бо ми блок не зможемо пройти навіть близько. Можливо, менше і давати відповіді. Я дуже прошу до більш інтенсивної роботи. Наступна 29-а, Івченко. Не наполягає. 33-я, Одарченко. Наполягає. Будь ласка. Шановні колеги, я хочу звернути увагу на виступаючого переді мною. Він абсолютно правильно сказав, зараз в цих об'єднаних громадах відбувається об'єднання навколо найбільш спроможної сільської ради. Ті сільські ради, які вливаються в цю громаду, вони, по суті, втрачають будь-які можливості впливу на своє буденне життя, тому що домінуюча кількість депутатів, вона завжди буде знаходитися найбільшому населеному пункті. І це дуже по-людськи, коли цей населений пункт буде вирішувати власні потреби. Зараз відбувається поглинання, об'єднання центрів об'єднаних громад, так би мовити, оцих супутників периферійних сіл. я пропоную своєю поправкою надати старості хоча б право звертатися з позовом до суду у випадку, якщо рішення ради об'єднаної громади, вони порушені. Я вважаю, що це дуже важливе… …яке дозволить населеним пунктам захищати свої права. Міський голова має право звертатися з позовом проти старости, а от староста з аналогічним позовом не може звернутись. Моя поправка йде саме про це. Прошу підтримати її голосуванням. Шановне товариство, дана пропозиція на розгляд робочої групи є недоцільною, адже відповідно до Конституції України кожному гарантується право оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це частина перша статті 55 Конституції України. Тому у даному випадку наділяти тими повноваженнями старосту окремо ще раз, якщо вже як громадянин України він їх має, доцільності робоча група не бачила. Ви наполягаєте на голосуванні? Будь ласка, ставиться на голосування поправка номер 33 народного депутата Одарченка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка.

Написано, що поправка врахована частково, насправді, вона зовсім не врахована. Мова іде про те, що якщо ви не хочете у законі прописувати повноваження додаткові для старост, ви хоча б залиште можливість для ради відповідної ОТГ, якщо вона якимось чином у ній наберуться, припустимо, гіпотетично, нормальні депутати, щоб вони ці повноваження могли розширити. Тому я пропоную цією поправкою, власне кажучи, продати їм такі повноваження. Але підсумовуючи, я хотів би зазначити, що, на превеликий жаль, те, що ми зараз бачимо у цьому законі, це знов-таки замість бажання вирішувати конкретні проблеми конкретних людей є навпаки бажання спихнути ці проблеми на когось іншого. Тобто по суті ціла низка сіл, маленьких сіл повністю відсікаються від реального представництва у представницьких органах влади. Вони не зможуть впливати впливати жодним чином на реальну політику своєї місцевої влади, тому що вони будуть, можливо, мати одного-двох депутатів, більшість депутатів ОТГ від райцентру і все. І ці старости, які зараз, не будуть мати абсолютно, не будуть мати повноважень, нічого не будуть робити. Відповідно далі іде курс на вимирання маленьких сіл. Дуже вам всім в лапках дякую. У даному випадку це не відповідає дійсності. І ваша поправка вона врахована частково, так як положення депутати ОТГ і затверджуватимуть про порядок роботи сільських старост. У положенні можна передбачати багато, власне, що стосується порядку безпосередньо роботи сільського старости. Що ж до стратегії, то навпаки законопроект передбачає можливість кожному населеному пункту об'єднаної територіальної громади претендувати на наявність у цьому селі, а не лише в центрі сільської ради старости. Це й передбачає законопроект, а депутати об'єднаної громади визначаться скільки сільських старост, меж старостинських округів потрібно на їхні території. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягають на голосуванні? 35 поправка народного депутата Левченка, комітет її врахував частково. Хто підтримує, я прошу проголосувати.

Ми бачимо, що на сьогоднішній день села, які вливаються в об'єднанні громади, так би…, я вживу слово "периферійні села", вони не мають абсолютно ніяких прав, вони покладають якісь надії на функції старости. Цим законом ми ніяких функцій йому не надаємо, він не зможе захищати права громадян. І, по суті, ці периферійні села, вони приречені на вимирання, в них завтра не буде шкіл, закладів культури і охорони здоров'я. Я хочу цією правкою просити депутатів підтримати право старостам радами делегувати певних повноважень на виконання своїх функцій. Я прошу підтримати цю правку, я вважаю, що це справжнє самоврядування, яке дозволить старості хоч якимось чином впливати на життя свого населеного пункту. Виступ знову ж таки емоційний, але не відповідає наявній дійсності. Нагадаю шановним депутатам, що у об'єднаній територіальній громади діє мажоритарна система і депутати обираються від кожного, власне, населеного пункту. І говорити про те, що населений пункт не представляє своїх депутатів об'єднаній територіальній громаді, це непартійні списки і непропорційна виборча система, просто недоцільно. Щодо повноважень сільських старост і їхньої ролі, і місця в житті громади, то практика говорить про те, що навіть виконуючі обов'язки сільських старост, і близько 300 старост, які вже вибрані на сьогоднішній день, які діють лише на основі Закону про добровільне об'єднання громад, вони активну мають роль і місце в житті об'єднаної громади: і в створенні стратегічного плану розвитку об'єднаної громади, і в роботі виконкому, і в наданні адміністративних послуг, і в роботі комунальних підприємств, які ряд об'єднаних громад створюють знову ж таки на місцях, де розташовані старости. Тому прохання з розумінням віднестися до такої позиції і в даному випадку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосування? Будь ласка, ставлю на голосування поправку 34 народного депутата Одарченка. Комітет її врахував частково. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, будь ласка.

Шановні колеги, це абсолютно технічна правка, вона має забезпечити комфорт існування жителів тих населених пунктів, де зникли місцеві ради. Пропонується надати старості право приймати документи від мешканців, які адресовані виконавчому комітету або місцевій раді, при цьому староста зобов’язаний передати ці документи адресату, але строком подачі вважається той день, коли документи отримав староста. Я вважаю, що якраз ця правка і забезпечує виконання обіцянки про те, що доступність адміністративних послуг не зменшиться. Інакше я не розумію, що хорошого буде тим, хто хто живе за 20 кілометрів від центру громад, коли їм за кожним папірцем треба буде їхати в центральну садибу, витрачаючи там по 30-50 гривень на автобуси, приходячи в незнайоме середовище, де їм важко буде отримати будь-яку довідку. Ця правка врахована частково в тексті. Ми говоримо про те, що порядок роботи старости визначається положенням, як отримує кореспонденцію, як отримує документи. Ці речі, на думку комітету, було недоцільним прописувати, деталізувати порядок утримання кореспонденції в даному випадку. Це все спокійно відображається в положенні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягають на голосуванні? Одарченко, наполягають на голосуванні? Хто підтримує поправку 38 народного депутата Одарченка, прошу її підтримати, проголосувати, хто підтримує, комітет відхилив, будь ласка. За-79 Рішення не прийняте. 39-а. Наполягає Одарченко, будь ласка. Шановні колеги, на жаль, дуже часто після об'єднання виникає ситуація, коли населені пункти представлені в раді об'єднаної громади одним депутатом, а інший населений пункт має абсолютну більшість. За таких обставин ця рада об'єднаної громади може вільно розпоряджатися майном цього маленького населеного пункту, позбавляти фінансування заклади культури і освіти, по суті, знищувати інфраструктуру. Тому є пропозиція надати старості право вето на рішення ради, які шкодять відповідному населеному пункту. Це вето додається, долається стандартно, двома третинами голосів. І ось, якщо таке право буде, то населені пункти в об'єднаній громаді будуть дійсно об'єднані і взаємопов'язані. Прошу підтримати мою правку, щоб староста громади мав право на вето, рішення ради об'єднаної громади. Комітет не підтримав таку позицію, так як вважаємо, що вона ускладнить надзвичайно роботу об'єднаної громади, як виконавчого комітету так і, власне, самої ради.

Колеги, отже, хто підтримує поправку 39 Одарченка. Комітет її відхилив. Прошу проголосувати. Хоча ідея права вето старости і голови – це перспективна ідея, треба обдумати її, треба обговорити. 44-а, Дмитренко. Не наполягає. 45-а, Сольвар. Не наполягає. 46-а, Міщенко. Не наполягає. Наполягає, так? Будь ласка, 46-а, Міщенко. Шановні колеги! Я не розумію елементарних речей, чесно кажучи. На сьогоднішній день в сільраді секретар сільради має право вчиняти багато відповідних дій, в тому числі і нотаріальні дії зараз. після того як вони об'єднаються у неї ці права забирають. Так скажіть, елементарне завдання, три яблука краще чи одне? Ви не говорите… ви а є таке поняття як нотаріальна дія, заповіт. Коли зараз приходять дід чи баба до секретаря сільської ради, то вона йому втаємничує і робить, бо це тайна, таємниця, заповіт.

секретарям це робити, ці черги розсосалися з дорученнями і заповітами. Що ви робите? 16:43:48 ДЕХТЯРЧУК О.В. …виступати по суті правок. Бо в даному випадку по суті правки ваша пропозиція стосується Закону України "Про запобігання корупції". А, власне, зміст вашого виступу зовсім не відповідає правці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку номер 46 народного депутата Міщенка. Хто підтримує цю поправку, комітет її відхилив, прошу проголосувати. Будь ласка.

За-74 Рішення не прийняте. Колеги, я ще раз запрошую до більш ефективної роботи і закликаю вас. 47-а, Кобцев. Не наполягає. 48-а, Ленський. Не наполягає. 50-а, Одарченко. Не наполягає. 51-а, Івченко. Не наполягає. 52-а, Івченко. Не наполягає. 55-а, Міщенко. Наполягає. Будь ласка. Це мій останній виступ. Але знову хочу привернути вашу увагу. Що ми хочемо з цієї реформи? Для того, щоб на місцях було краще, правда? Да, гроші будуть більше, ніхто не заперечує, ПДФО будуть сплачувати. Друге питання: представництво буде. Яке – не важливо. А третє: чи будуть мати на сьогоднішній день після прийняття цього закону оці маленькі села, які сьогодні мають своїх секретарів, які вчиняють всі ці дії? Вони будуть позбавлені цього. Так а нащо тоді об'єднуватися? От дивіться, в Київській області ні однієї територіальної громади немає. Тому що на сходках села всі питають одне у депутатів, які повинні проголосувати про об'єднання, про одне: а куди ми поїдемо за довідками? Всі кажуть, поїдете в центр, всі до єдиного. От і все! Тому я й кажу, він не вирішує, не пришвидшує цієї реформи, він нічого не вирішує для наших громадян. 16:45:52 ДЕХТЯРЧУК О.В. Ну, мова не стосувалася запропонованої правки. Отже, колеги, наполягаєте на голосуванні? Так. Я ставлю на голосування поправку 55 народного депутата Міщенка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

За-80 Рішення не прийнято. Колеги, залишилося дві поправки. Я прошу всіх запросити депутатів в зал, голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Я прошу зараз приготуватися до голосування. 59-а, Одарченко. Не наполягає. 62-а, Одарченко. Не наполягає. Колеги, таким чином ми завершили обговорення законопроекту. Дякую. Ви вже можете... підтримати інститут і його становлення, інститут старост в Україні. На сьогоднішній день вже понад триста сільських старост вибрано в Україні. І повірте, все залежить не лише від грошей в об'єднаній громаді, а від якості керівника і в тому числі і сільського старости, від якості посадової особи. Давайте робити все, щоби та посадова особа не лише мала багато грошей, а й була якісно, могла своїми здібностями, уміннями, фахом представляти інтереси об'єднаної територіальної громади, ініціатива в того, хто рухається перший. Краще ніж лаяти темряву, запалити свічку. Велике прохання від усього колективу, який працює по децентралізації: підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Олександр Володимирович. Дякуємо за професійну доповідь, за професійні відповіді. Також в нас присутній на засіданні віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Величезне бажання мав бути присутній Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман, який є одним з ініціаторів тих власне реформ і тих законів. На жаль, він не може бути зараз поруч з нами. Він у відрядженні, у робочій поїздці, але він окремо просив усіх народних депутатів підтримати всі законопроекти, весь блок, який стосується децентралізації і місцевого самоврядування. Зараз я надаю хвилину для виступу віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку. І через хвилину буде голосування. Прошу усіх запросити в зал. Будь ласка, прошу пане Геннадій. Дякую, шановний пане Голово. Шановні народні депутати, я хотів би ще раз закликати всіх народних депутатів об'єднати зал в голосуванні всіх законів по децентралізації, які сьогодні винесені в порядок денний. Безпосередньо Прем'єр-міністр також хотів би долучитися до участі в спільній роботі з Верховною Радою, але, на жаль, відрядження сьогодні не дало такої можливості. які розглядаються в залі, вони були напрацьовані депутатською групою, яка є дуже активна і дуже важливою і співпрацює з громадянами України, які сьогодні вже об'єдналися, які чекають об'єднання. І тому питання повноваження старост, питання їх набуття, питання добровільного об'єднання і, саме головне, Закон про службу в органах місцевого самоврядування сьогодні є найбільш актуальний, для того щоб підсилити можливість спроможності місцевого самоврядування. Я хотів би ще раз закликати об'єднатися навколо голосування цих і підтримати наше місцеве самоврядування, яке прагне для розвитку не тільки економіки, а й взагалі незалежності України, яка повинна бути в Європейському Союзі. Дякую. Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця. Я прошу, колеги, максимально наблизитись до своїх робочих карточок. Будь ласка, колеги, займайте робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища (№ 4742) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати.

За-271 Рішення прийняте. Вітаю, колеги. Вітаю всю команду, яка працювала над цим законопроектом. Колеги, я маю до вас одне повідомлення. Ми до обіду ставили включення в порядок денний сесії проекту Закону 5610 про заочне правосуддя. Не вистачило всього 3 голоси. Разом з тим, даний законопроект має величезну вагу для того, щоб прокуратура могла здійснювати процес засудження Януковича і всіх причетних проти… в злочинах проти українців. Колеги, я хочу звернутися до вас усіх з великим проханням. річниці лютневих подій ми повинні дати можливість прокуратурі проводити заочне правосуддя над тими, хто втік з України і кого сьогодні розшукує наша правоохоронна система, щоб ми дали людям справедливість. Я дуже вас прошу, колеги, зараз проголосувати за включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України Я прошу вас підтримати, щоб ми відразу зараз змогли його розглянути, щоб ми не відносили на наступний пленарний тиждень через півмісяця, щоб ми змогли це зробити ще до річниці лютневих подій, лютневої трагедії. Шановні колеги, я прошу всіх сконцентруватись. Я прошу всіх зайняти робочі місця, і я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний, щоб відразу перейди до розгляду проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (5610). Я прошу проголосувати, колеги. Я прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати.

Я ще раз поставлю, колеги. Колеги, я ще раз поставлю. Я всі ініціативи, колеги… всі ініціативи я ставив по два, по три рази, колеги. І так само й цю я поставлю ще раз на голосування, колеги. Я ставлю ще раз на голосування проект Закону (5610) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Колеги, один голос. Він зайшов, оце зайшов один голос. Я ставлю ще раз включення в порядок денний для прийняття рішення. Прошу підтримати, прошу проголосувати проект Закону 5610. Прошу включити в порядок денний для прийняття рішення. Прошу голосувати. Голосуємо, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, голосуємо, колеги. За-214 Рішення не прийняте. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (номер 4110). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Бублика Юрія Васильовича. я ініціативу кожної фракції, кожного депутата ставлю три рази, колеги. Я поставив три рази на голосування, це справедливо по відношенню до всіх. Не робіть комедії і не робіть політики тут біля трибуни. Однаково справедливе відношення до всіх. Будь ласка, Бублик Юрій Васильович, доповідайте. ще 19 лютого минулого року практично всім складом Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування для вирішення двох практичних проблем. По-перше, це уточнення формулювання у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо набрання повноважень сільським, селищним, міським головою і приведення їх у відповідність із виборчим законодавством. По-друге, це встановлення прямого припису центральної виборчої комісії реєструвати новообраних депутатів місцевих рад, відповідно голів і старост у разі бездіяльності територіальної виборчої комісії. Законопроект було прийнято парламентом за основу 22 вересня 16-го року з дорученням нашого комітету підготувати його до другого читання, що і було зроблено на засіданні комітету 2 листопада 16-го року. Загалом до законопроекту від п'яти народних депутатів України було подано 5 пропозицій, 4 з яких комітет пропонує врахувати, 1 – відхилити. За наслідками всебічного обговорення комітет рекомендує Верховній Раді України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (реєстраційний номер 4110) за результатами розгляду у другому читанні прийняти у другому читанні та в цілому. У разі прийняття законопроекту у другому читанні та в цілому ми пропонуємо доручити Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування при підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Просимо підтримати і дякую за увагу.

Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Значить, дивіться, яка ситуація. Тут в законопроекті закладається конфлікт прямий юридичний між двома іншими законами. Тут пропонується, що в Законі України "Про Центральну виборчу комісію" прописати, що Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного голови і так далі, якщо це не робить окружна виборча комісія, тобто зобов'язана це зробити. А в Законі "Про місцеві вибори" написано, що може прийняти рішення. Тобто пряма суперечка між двома законами закладається в цьому законопроекті, що, очевидно, може призвести до певного хаосу в плані практичного виконання. насправді за логіки речей і виборчого процесу має бути саме "може приймати", а не "зобов'язана прийняти", тому що справді можуть бути об'єктивні причини, чому не реєструють такого депутата чи селищного голову. Тому, будь ласка, не закладайте такі конфлікти в законодавстві. Прошу підтримати правку і урівняти ці дві норми. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ви будете коментувати, Юрій Васильович? Колеги, 4 поправка. Наполягаєте на голосуванні, пане Юрій?

За-86 Рішення не прийняте. Таким чином, колеги, ми завершили обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (№4110). І ми можемо переходити до голосування. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Я прошу усіх зайти у зал. Геннадій, пане Геннадій, Зубко, одну хвилину, поки депутати заходять, будь ласка. І прошу усіх зайти у зал, зайняти робочі місця. Будь ласка, віце-прем'єр. 17:00:13 ЗУБКО Г.Г. Ще раз хотів би попросити депутатів об'єднатися навколо цих законів, тому що другий Закон про набуття статусу саме безпосередньо сільських старост старост він дасть можливість такого безпосереднього управління і долучення їх до процесу прийняття рішень разом з депутатами, які обирають від їхнього населеного пункту. прийняття рішення або позитивного, або негативного старостою може бути прийняте і тут немає ніякої суперечності. Тому я думаю, що в першу чергу ми повинні підсилювати можливість прийняття рішень, вплив практично на прийняття рішень старост і також їх роботи. Тому ще раз хотів би наголосити для того, щоб підтримати законопроекти, які розроблені депутатським корпусом, які підтримані урядом і які супроводжує Прем'єр-міністр, Президент України, і таким чином показати і дати можливість нашим старостам приймати рішення у роботі безпосередньо об'єднаних територіальних громад. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (№ 4110) у другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-238 Рішення прийняте. Закон прийнятий. Колеги, в президію надійшла заява на перерву від двох фракцій: "Народного фронту" і Радикальної партії. Вони готові замінити перерву на перерву на виступ. Колеги, в нас наступний буде місцевого самоврядування законопроект, залишайтесь для розгляду. А зараз надаю слово для виступу від двох фракцій пану Галасюку. Будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги народні депутати! Провідні дослідницькі центри світу прогнозують майбутнє країн не тільки на 3-5 років, а на 30-35 років наперед. Всесвітньо відомий дослідницький підрозділ "The Еconomist" розрахував траєкторію розвитку України до 2050 року. Ви знаєте, який середньорічний темп зростання економіки вони нам пророкують? Один відсоток річних. Ви знаєте, яким вони прогнозують населення нашої країни в 2050 році, через 33 роки? 32 мільйони українців. 32 мільйони! При чому аналогічний прогноз зробив і Світовий банк. Що це означає. А це означає, що провідні міжнародні експерти бачать майбутнє України як периферійної сировинної країни з маленькою економікою. Який сигнал це дає сьогодні тим інвесторам, які орієнтуються на ці поважні прогнози? Цей сигнал – не вкладати кошти в України. На чому ґрунтуються ці прогнози? На аналізі тієї політики, яка здійснюється в Україні. На жаль, фундамент цього прогнозу закладається в Україні сьогодні через підписання кабального меморандуму з Міжнародним валютним фондом, через відсутність справжніх радикальних реформ, економічних, соціальних, правових, які потрібні сьогодні нашій країні. Ціна такого дрейфу є для України неприйнятною. Це означає, що ми наздоженемо Польщу зразка 2015 року, вдумайтесь в це, шановні колеги, в 2080 році. Якщо Польща буде стояти на місці, ми доженемо їх в 2080 році. Треба радикально міняти сьогодні економічну, монетарну, соціальну політику в Україні. Не те робити, що пропонує нам Міжнародний валютний фонд в цьому меморандумі: не підвищення пенсійного віку, не продаж сільськогосподарської землі, не економія на освіті і медицині, не легалізація казино і не масштабна приватизація державної власності. Бо результати такої політики такі, як я тільки що назвав. Треба сьогодні робити нам з вами, і це наша з вами історична місія, ставку на вітчизняного виробника, на українського експортера, на українського роботодавця і інвестора, бо тільки вони можуть витягнути країну з прірви, і на їх підтримку має бути спрямована державна політика. Для того, щоб наповнювати бюджет за рахунок податків, а не подачок, за якими йдуть зобов'язання не розвивати країну. Оце сьогодні треба робити, для того щоби подолати безробіття, зупинити ту шалену хвилю яка відбувається з України. Закликаю вас підтримати цю політику, фракції Радикальної партії, і всіх проукраїнських депутатів в цьому парламенті. Дякую. Дякую вам. І також в мене є заява від двох фракцій: голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Гриніва і "Волі народу". Так само вони готові замінити перерву на виступ. І виступати від двох фракцій... Хто буде виступати? Ігор Гринів? Ігор Гринів, прошу до слова. Шановні депутати! В мене велике прохання ще раз і ще раз зважити на голосування по Закону 5610. І прохання до Голови повернутися до голосування по заочному судочинству. Насправді, це та справа, яку ми повинні сьогодні зробити. Я хочу подякувати всім тим депутатам, які підтримали це голосування, недивлячись на те, що сьогодні може і не входять в більшість. І ще раз попросити підтримати, проголосувати сьогодні Закон 5610. Колеги, я вияснив, є право брати перерву так само груп, як і фракцій. Колеги, є прохання від двох фракцій ще раз поставити. Якщо є голоси, воно буде проголосовано, якщо нема, не буде. Будь ласка, я ще раз поставлю, займіть робочі місця, колеги. Колеги, це не є питання звичайного побутового питання, це питання заочного правосуддя, це питання і честі, і гідності, і пам'яті тих, хто загинув від рук банди Януковича. прошу вас бути дисциплінованими під час цього голосування.

Колеги, отже, я ставлю ще раз на голосування. Прошу зайняти робочі місця. Колеги, я ще раз ставлю на голосування, займіть робочі місця. Отже, на прохання двох фракцій парламенту, оскільки мене це не обмежує Регламент, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 5610, прийняття, прийняття, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, колеги.

Колеги, переходимо до наступного закону, який є у нас по місцевому самоврядуванню, 4772. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного об'єднання Без перебільшення скажу, це найважливіший закон з блоку місцевого самоврядування. Колеги, були дискусії, але створили робочу групу і змогли зняти всі дискусійні моменти. Тому я вас дуже прошу великої уваги під час обговорення цього закону і особливо під час голосування. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування Федорука Миколу Трохимовича. Будь ласка, Микола Трохимович. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати! Без перебільшення, це, можливо, на ряду з Законом про службу в органам місцевого самоврядування один із найважливіших законів, який розглядається сьогодні саме з питань місцевого самоврядування. За дорученням Верховної Ради Комітет з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування на своєму засіданні 2 листопада 2016 року розглянув на своєму засіданні зауваження і пропозиції, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (реєстраційний номер 4772), поданого групою народних депутатів України. І прийнятий Верховною Радою України за наслідками розгляду в першому читанні, за основу 20 вересня 2016 року. До розгляду законопроекту у другому читанні від 12 народних депутатів подано 76 пропозицій, з яких 51 пропонується врахувати, 2 врахувати редакційно, 23 – відхилити. За результатами всебічного обговорення комітетом ухвалено висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (реєстраційний номер 4772) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в цілому. Остаточна редакція законопроекту завізована із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Пропонуємо доручити Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування при підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Прошу підтримати. Пропоную перейти до розгляду поправок.

Ні для кого не буде секретом, що цим законом процес добровільного об'єднання територіальних громад, він стає, насправді, напівдобровільним. І все б нічого, тому що, насправді, укрупнення громад – це є позитивний фактор. Але змушений сказати, що на превеликий жаль, на сьогоднішній день більшість міст України є усунені від процесу об'єднання територіальних громад. І це є дуже погано, тому що, насправді, вони позбавляються простору для розвитку, це буде шкідливо для майбутнього розвитку України. У зв'язку з цим ми запропонували ряд поправок, які дозволяють збалансувати інтереси сіл і міст, запровадити так зване поняття агломерації, міст-агломерацій і збалансовано продовжувати процес об'єднання громад. У зв'язку з цим прошу підтримати поправку номер 1. Ставимо на голосування поправку номер 1 шановного колеги Зубача. Будь ласка, голосуємо, колеги. За-114 На жаль, поправка ваша не підтримана. Поправка номер 3 народного депутата Одарченка. Наполягаєте? Не бачу народного депутата Одарченка. Поправка номер 7 Зубача. Пане Зубач, ви наполягаєте на 7-ій? Я не бачу, да чи ні? Будь ласка, мікрофон пану Зубачу. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу. Дуже прикро, що правку не підтримали. Тому що на сьогоднішній день весь цивілізований світ розвивається за рахунок міст, так є. Ми можемо це заперечувати, але це буде безсенсовно. Саме в містах виробляється більше двох третин валового економічного продукту. Саме в містах зосереджений культурний, соціальний і людський потенціал. Тому ми... всі цивілізовані країни, вони міста підтримують. Вони надають можливість їм розвиватися. В тому числі це стосується просторового розвитку. Тому знову ж таки прошу це врахувати. Давайте зробимо процес об'єднання громад збалансованим для того, щоби врахувати інтереси і сіл, і міст. Дякую. Від профільного комітету пан Федорук хоче прокоментувати. винесені в 52 поправку, де в перехідні положення. І вони будуть розглянуті саме коли буде розглядатися поправка номер 52. А все інше – я прошу далі не настоювати на підтвердженні, оскільки вони не отримають підтвердження. Будь ласка, за наполяганням народного депутата Зубача, я ставлю на голосування його поправку номер 7. Але дуже прошу прислухатися до коментаря представника голови профільного комітету для того, щоби ми йшли далі по поправкам і уже до 52-ї дійшли, там визначилися. Голосуємо за 7-у, будь ласка. 103 депутати, не підтримана ваша поправка. Рухаємося далі. Поправка номер 8 народного депутата Зубача. Наполягаєте. Будь ласка. Колеги, зверніть увагу, що на сьогоднішній день жодне міст обласний центр не сформувало об'єднану територіальну громаду. Дайте собі відповідь на питання, чому. Ні Чернігів, ні Одеса, ні Харків, ні Івано-Франківськ не ініціюють створення об'єднаної громади. І пояснення цьому є двояке. З одного боку, міста – обласні центри, вони не зацікавлені в тому, щоб йти на нові вибори. З іншого боку, ці населені пункти, які знаходяться у приміських зонах, вони бояться поглинання, вони не хочуть цього. Тому шаблонне використання процедури об'єднання громад не підходить для міст – обласних центрів. Тому ми пропонуємо агломерацію як різновид, який зберігає самоврядний статус сільських рад в межах приміської зони, і співпраця базується згідно угоди про міжмуніципальне співробітництво. Всі залишаються в плюсі. Це той варіант, коли є win–win, коли всі виграють. Чому цього не…

104 депутати тільки її підтримали. Вона не проходить. Йдемо далі. Будь ласка, сто… Вибачте, 9 поправка, народного депутата Одарченка. Не наполягає. 14-а, Зубача. Наполягаєте? Не наполягає. Дякуємо. Далі. 17-а, народного депутата Одарченка. Не наполягає. 19-а, Петьовка. Не бачу.

Не наполягаєте. 33-я, Петьовка. Не наполягає. 43-я, Одарченко. Не наполягає. 45-а, Зубач. Зубач, 45-а. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон. Л.Л. Колеги, я вам розкажу, хто насправді не зацікавлений у формуванні міст-агломерацій. Всі розуміють, що по факту села, які знаходяться в приміській зоні, це є мешканці єдиного соціально-економічного організму. А не зацікавлені, щоби цю агломерацію створити, насправді, так звані місцеві еліти, місцеві олігархи, які не зацікавлені в тому, щоби… не думають про те, щоб надавати людям ті чи інші послуги. Вони думають про те, як сформувати під себе громаду, взяти там владу і розпоряджатися ресурсами. Саме вони блокують прийняття цих поправок. Я вважаю, що без їх врахування, без збалансування інтересів сіл і міст цей закон втрачає сенс, він є шкідливий. Прийнявши його, наші нащадки змушені будуть цю помилку виправляти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, на вимогу нашого колеги ставимо на голосування поправку народного депутата Зубача номер 45. Прошу голосувати.

96 депутатів підтримали вашу поправку, вона не проходить. Поправка 47-а народного депутата Дерев'янка. Ви наполягаєте? Не наполягає. Дякую. Поправка номер 48 народного депутата Федоруку. Не наполягаєте. Поправка 49-а Одарченка. Не наполягаєте. Поправка 50, Петьовка. Не наполягає. Поправка 51-а Тимошенка Юрія. Поправка номер 52. Народний депутат… Ця поправка є дуже ганебна. Ми всі кажемо, що ми даємо добровільно об'єднуватися всім громадам, а цією поправкою ми забороняємо об'єднуватися громадам, які знаходяться навколо То єсть 12,5 кілометрів від межі і 20 кілометрів від центру. Так ми кажемо про добровільне об'єднання чи ми про що кажемо? Якщо всі об'єднуватися мають право, значить і ці села і селища, які знаходяться біля городів, теж мають право об'єднуватися.

говорив народний депутат Зубач. Але я, Василь Олександрович Гуляєв, я прошу звернути увагу, ви маєте на увазі, там 52 поправка складається з двох частин: частини першої і частини другої. Ви маєте на увазі першу частину, так, поставити на підтвердження. Першу частину. Тому… Шановні колеги, я почула дискусію. пропозиція комітету підтвердити дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, отже, народний депутат Гуляєв вимагає поставити цю поправку на підтвердження. Комітет звертається до зали з проханням підтвердити цю поправку, проголосувати "за". Зараз ми почули дві позиції і, будь ласка, я ставлю на підтвердження 52 поправку, комітет просить проголосувати "за". Голосування, будь ласка.

рухаємося далі. 143 голоси. Шановні колеги, наступна поправка 53. Просить колега наша пані Олена Боднар, Бойко, вибачте. Пані Олена, вибачте мене, заради Бога. Просить на підтвердження. Пані Олега, будь ласка. Вибачте мене. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу на важливості цього законопроекту для більшості наших громад, які очікують на об'єднання і прийняли рішення приєднатися до вже спроможних і створених, це їхня добровільна воля. Будь ласка, підтримайте цей законопроект. І дуже дивуюсь позиції свого колеги по комітету, який на початку сказав, що цим законом ми руйнуємо добровільність. Це не правда, якраз цей закон на волю народу. Ми для того тут, щоб підтримати народ. Будь ласка. А амбіції по агломераціям ми задовольнимо новим окремим законом. Звертаюсь до "Самопомочі". Підтримайте цей закон в цілому, будь ласка! Від нас це чекають. Дякую. Не наполягає на підтвердженні 53 поправки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за позицію. Зрозуміла позиція ваша, шановна пані Олена, що ви не наполягаєте на підтвердженні поправки, але наполягаєте на прийнятті законопроекту. Ідемо далі тоді, шановні колеги. Ви знаєте, ми вже наближаємося до закінчення розгляду поправок. Я дуже прошу народних депутатів повернутися до сесійної зали, щоби в нас було результативне голосування за останній законопроект в блоці важливому по по децентралізації, шановні колеги. Будь ласка, зараз буде голосування, заходьте до сесійної зали. Поправка 73 народного депутата Одарченка. Не наполягає. 73-я. Ні, 73-я. 74-а Князевича, вона врахована. Колеги, ми закінчили поправки. Зараз я даю 30 секунд колегам повернутися на робочі місця. Будь ласка, я даю хвилину поки що слова заключного для профільного Комітету, для голови підкомітету, з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Миколі Федоруку. Будь ласка, пане Микола. Шановні колеги, шановні народні депутати! Цей законопроект чекає більше ніж півмільйона наших з вами виборців. І він, прийняття його в редакції комітету дасть можливість додатково створити 200 200 об'єднаних спроможних територіальних громад до тих 366-и, які створені і діють на сьогоднішній день. Тому я пропоную прийняти цей законопроект у другому читанні в редакції комітету. Дякую. Колеги, я бачу, що повертаються до зали всі ті, хто за децентралізацію. І ми даємо слово зараз профільному віце-прем'єру так само підсумувати. Колеги, будь ласка, я дуже прошу повертатися до сесійної зали. Зараз буде ключове голосування за останній законопроект з блоку по децентралізації, який сьогодні ми розглядаємо. Будь ласка, мікрофон пану Зубку ввімкніть. 17:26:27 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, я думаю, що це дуже важливий день для місцевого самоврядування, яке сьогодні очікує можливості збільшення інструментів для того, щоб громади були більш спроможними, дати можливість добровільного приєднання і таким чином збільшити можливість якості послуг, можливості надходження бюджетів на можливості розвитку інфраструктури і взагалі підходу до нового, так сказати, такого етапу реформу децентралізації, яка дає можливість сьогодні не тільки добровільно об'єднуватись, а добровільно приєднуватись, розглядати питання співробітництва між громадами і таким чином вплинути взагалі на розвиток економіки України. Тому я ще раз хотів би наголосити, що сьогодні дуже актуальний і важливий пакет законів по розвитку місцевого самоврядування у частині децентралізації і добровільного приєднання громад. Також наступний дуже важливий законопроект – це про службу в органах місцевого самоврядування, яке дасть можливість залучати компетентних які можуть працювати, обиратись на конкурсних засадах і отримувати таку оплату праці, яка буде визначена саме місцевим самоврядуванням. Тому ще раз закликаю,

Я дуже прошу, переконливо прошу усіх колег депутатів зайти у зал, приготуватись до прийняття рішення, колеги. Багато дискусій було, багато було суперечок, але робоча група зуміла вийти на консолідований варіант, який підтримується усіма фракціями. Колеги, місцеві громади чекають цього рішення і цього закону. Я вас дуже прошу не бути байдужими, зайняти робочі місця. Я прошу всіх депутатів зараз, які не біля своїх робочих місць, підійти до робочих місць і приготуватись до голосування. Колеги, я переконливо прошу усіх зайняти робочі місця, щоб я не називав прізвищ. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (номер 4772) в другому читанні та в цілому, колеги. Прошу проголосувати,

Я поставлю на повернення. Але під час голосування деякі з депутатів просто не були біля своїх робочих місць. Не виходьте з залу, я ж прошу, колеги. Я прошу, запросіть депутатів в зал. Є Іванчук, будуть голоси. Не виходіть. Запросіть депутатів в зал, будь ласка, колеги. Колеги, будь ласка, прошу зайти в зал.

Колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (№ 4772). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до 4772. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги. Підтримаємо місцеві громади. За-239 Повернулись. І тепер ставлю проект Закону 4772 в другому читанні та в цілому, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Підтримаємо місцеві громади. Прошу проголосувати, колеги, голосуємо. Займіть робочі місця і голосуємо, колеги. Будь ласка, прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо, колеги.

Вітаю всю робочу групу, яка працювала над цим законопроектом. Вітаю уряд з дуже сумлінною роботою. І, колеги, це був найважливіший, важливий закон в цьому блоці. Наступний закон це є проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (№ 2489). Це теж друге читання. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Шкрум Альону Іванівну. Будь ласка. Доброго дня, колеги! Шановні колеги, шановний пане Голово! Я надзвичайно рада насправді, що ми сьогодні, нарешті, дійшли до цього, надважливого, законопроекту. Він декілька разів стояв у порядку денному він є надзвичайно важливий, його чекають і службовці місцевого самоврядування, і місцеве самоврядування, і я прошу колег залишатися в залі, не розходитися. Колеги, це той законопроект, який приводить фактично у відповідність до Закону про державну службу, до головних принципів, які ми заклали взагалі в реформі державної служби, саме службу в органах місцевого самоврядування. Ми провели колосальну роботу в комітеті з депутатами і членами нашого Комітету профільного з держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, з депутатами з інших комітетів, які до нас завітали, з різноманітних асоціацій. Надзвичайно велика робота була проведена саме з асоціацією міст України, я їм дуже дякую. З громадянським середовищем, з представниками експертами Ради Європи у частині місцевого самоврядування. І отримали після цієї колосальної роботи, на мою думку, досить зважений, гарний текст закону, який підтриманий і Асоціацією міст України. І ви сьогодні маєте можливість бачити гарну інфографіку, яку ви для нас підготували і роздали, і підтриманий експертами Ради Європи, за програмою саме місцевого самоврядування і розвитку місцевого самоврядування в Україні, і рекомендований профільним комітетом, прийняти його за основу та в цілому у другому читанні з конкретними поправками технічними, які я зараз зачитаю. Законопроект було подано Кабінетом Міністрів 30 березня 2015 року, колеги. Ми дуже довго не могли з вами розглянути цей законопроект, ми зараз завинили перед місцевим самоврядуванням і службовцями, які там працюють. Тому ми зараз маємо зібратися і фактично провести його розгляд. До законопроекту подано велику кількість поправок, 834 поправки, кожну поправку ми розглядали окремо, кожну поправку ми розглядали на засіданнях робочої групи, головою якої я була честь бути, і на п'яти засіданнях комітету, всі п'ять, які ми посвятили розгляду цих 834 поправкам. З цих 834 ми врахували 364 комітетом, відхилили 374 і 69 врахували частково, вкладаючи їх в загальну концепцію. При підготовці законопроекту до другого читання ми також зберегли концепцію ключові положення ухвалені в першому читанні. Це самоврегулювання статусу службовців місцевого самоврядування, деполітизації служби, нову модель оплати праці, яку саме чекають зараз службовці місцевого самоврядування, професійне навчання та взагалі професіоналізація служби. Я попрошу дати мені ще хвилину, щоб я зачитала зауваження, які у нас є від профільного комітету, які ми просимо врахувати. Колеги, комітетом пропонується прийняти законопроект до другого читання Верховною Радою України взявши до уваги ті особливості і низку уточнень техніко-юридичного характеру, які я зараз зачитаю. Колеги, щоб були зачитані пропозиції від комітету, я додаю дві хвилини, щоб під стенограму вони були зачитані. Будь ласка, пані Альона. Дякую, пане головуючий. Частину четверту статті 45 викласти в такій редакції: "В разі невнесення сільським, селищним, міським головою, головою районної в місті, районної обласної ради пропозиції, передбаченої частиною третьою цієї статті, схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування затверджується відповідною селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою

Частину п'яту статті 86 виключити, змінивши нумерацію наступних частин. Четверте. У пункті 1 розділу ХІ слово "січня" замінити словом "травня". Це сторінка 254. Далі. Пункт 11 розділу ІХ доповнити абзацом першим такого змісту: "До затвердження схем посадових окладів службовців місцевого самоврядування, визначення розмірів надбавок за ранги та посадових окладів виборних посад відповідно до цього закону для зазначених працівників зберігаються умови праці і оплати праці, що діяли до дня набрання чинності цим законом". І шосте. В абзаці першому пункту 17 розділу ІХ законопроект слово "шести" замінити словом Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 3 першої частини статті 123 Регламенту Верховної Ради законопроект номер 2489 прийняти у другому читанні та в цілому з урахуванням тих змін, які я зараз зачитала. У разі прийняття законопроекту ми також попросимо Верховну Раду здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради техніко-юридичне доопрацювання. Дякую за увагу, колеги, і прошу підтримати, щоб у нас вистачило часу для розгляду цих поправок, прошу ставити на підтвердження лише надважливі… найважливіші поправки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дивіться, я подивився закон. Тут багато поправок. У мене є загальне прохання до комітету і до авторів поправок: чи можливо би, щоб я просто, хто наполягає на своїх поправках, пропонував підняти руку і їх зачитати? Приймається така форма роботи? Приймається. Бо дуже багато поправок. Тоді, колеги, я буду якось почергово по піднятті рук. Але ви всі свої, можливо, поправки зачитуйте. Я по одній буду давати всі поправки. Отже, починаємо. Семенуха, так? Включіть мікрофон. Назвіть, будь ласка, поправки. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Перша правка, про яку хотів би звернути увагу, це правка номер 150. Законопроект передбачає створення в органах місцевого самоврядування служб персоналу. Але проблема в тому, що компетенція та завдання цієї служби в законопроекті жодним чином не визначено. Натомість містяться лише відсилання до типового положення про службу персоналу, яке затверджується Національним агентством з питань державної служби. Очевидно, що зазначені положення законопроекту є юридично некоректними. До речі, Головне юридичне управління також вважає за неприпустиме нормативне врегулювання діяльності органів місцевого самоврядування підзаконними актами, що суперечить 19 статті Конституції. Тому прошу підтримати нашу правку номер 150. Дякую вам за цю поправку. Ми мали дискусію з приводу того, які можуть бути межі взагалі втручання або контролю на службу в органах місцевого самоврядування з боку якраз центрального органу виконавчої влади, який здійснює політику з державної служби, тобто Національного агентства державної служби. І фактично по всьому законопроекту ви побачите, що ми дуже намагалися цей баланс змістити в сторону саме місцевого самоврядування і запобігти такому втручанню. Але дійсно комітет прийняв рішення і робоча група прийняла рішення, що положення про службу персоналу в органі місцевого самоврядування розробляються з урахуванням типового положення, а типове положення, в тому числі, затверджується центральним органом виконавчої влади, який має це, ну, відпрацьовувати. Дякую. Отже, колеги, я ставлю на голосування поправку 150 народного депутата Семенухи. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка. 17:39:59 За-109 За-109 Рішення не прийнято. Будь ласка, давайте ще наступну вашу. Потім дам вам. Наступна ваша поправка. Семенуха Роман, фракція "Самопоміч". Правка 387 пропонує доповнити законопроект нормою, відповідно до якої вакантні посади службовців в органах місцевого самоврядування, на які протягом місяця не був оголошений конкурс, підлягають скороченню. Чому варто приділити увагу саме цій правці? Якщо протягом місяця на вакантну посаду не оголошено конкурс, то напрошується очевидний висновок: а чи потрібна ця вакансія і чи змістовно витрачати на те бюджетні кошти? Адже дуже часто керівник буде керуватися такою прогалиною, в такій редакції, яка підготовлена до другого читання, щоб дуже вигідно тримати людину саме в статусі виконуючого обов'язки, не оголошуючи конкурс на цю посаду. Тому прошу все-таки виправити це і підтримати дану правку. Дякую. Будь ласка, пані Олена. 17:40:59 ШКРУМ А.І. Колеги, ну, комітет розглядав цю правку. Комітет це дебатував, і прийняв рішення рекомендувати цю правку відхилити. Тому я попрошу її не підтримувати. Ви наполягаєте на голосуванні? 387-а, так, я правильно почув? ШКРУМ А.І. Так. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування поправку 387. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка.

Наступна правка – 439. Одним з базових завдань нового Закону про службу в органах місцевого самоврядування є запровадження максимально прозорого, зрозумілого конкурсного відбору, аби посади в цих органах зайняли найбільш гідні і професійні кандидати. Саме тому викликає у нас категоричне заперечення положення законопроекту, які дозволяють призначити на посаду не переможця конкурсу, а учасника конкурсу відбору. У разі, якщо переможець відмовився, то тоді можуть призначити на вакантну посаду людину, яка просіла друге місце. Очевидно, що ця норма дає широке коло для потенційних зловживань. Саме тому правкою я пропоную виключити з законопроекту зазначену норму. А за нинішнього стану в органах місцевого самоврядування в разі, якщо переможець відмовляється, то провести повторний конкурс на ту чи іншу вакантну посаду. Дякую. Дякую вам. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 439 народного депутата Семенухи. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати, будь ласка. 17:42:59

Семенуха Роман, фракція "Самопоміч". Правка наступна, 450. А саме спрямована на доопрацювання процедуру конкурсного добору службовців в органах місцевого самоврядування, а саме ситуації, коли заяву на участь у конкурсі подано лише однією особою. На сьогодні законопроект, підготовлений до другого читання, говорить, що достатньо заяви на участь в конкурсі принаймні від однієї особи, щоби конкурс відбувся. І не має значення, на яку посаду претендує ця особа. На моє переконання, такий підхід є неправильним або навіть шкідливим, якщо йде мова про високопосадовців, зокрема про посади такого рівня: керуючий справами виконкому ради, керівник виконавчого органу ради,їх заступники, керівники структурних підрозділів. Я вважаю, що якщо на конкурс поданий один тільки кандидат для таких от вакантних посад, то важливо запровадити повторний конкурс. Для того, щоб конкурс, справді, був відкритим, якісним і відповідні посади могли обійняти професійні і фахові люди. Дякую. Дякую, колеги. Отже, ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку 450 народного депутата Романа Семенухи. Хто її підтримує, комітет відхилив, прошу проголосувати, будь ласка.

На нинішньому етапі проблема забезпеченості фаховості посадових осіб органів місцевого самоврядування є однією з найбільш гострих. Саме тому створенню дійсно ефективної системи підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування слід приділити особливу увагу. На цей раз і орієнтована наша правка. Вона конкретизує обов'язки керівника служби в органі місцевого самоврядування в сфері організації підвищення кваліфікації службовців цього органу, визначає вимоги щодо тривалості таких конкурсів підвищення кваліфікації, які повинні обов'язково проходити усі службовці, визначає умови оплати на цей термін під, час проходження курсів кваліфікації. Тому поправка є корисною і змістовною, і прошу її підтримати. Дякую. Наполягають на голосуванні. І я ставлю на голосування поправку 584 Романа Семенухи, народного депутата. Хто її підтримує, прошу голосувати. Комітет відхилив. Будь ласка, голосуємо, колеги. За-117 Рішення не прийняте. Отже, переходимо до Вадима Івченка. Будь ласка, пане Івченко, включіть мікрофон, ваші поправки. Дякую. Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я, по-перше, хотів подякувати комітету, що так фахово вони розібралися в цьому законі. Він, дійсно, потрібний для органів місцевого самоврядування. Але хотів, щоб ви чітко розуміли: органи місцевого самоврядування своєрізні по кількості і по площі. Це можуть бути сільські, селищні ради, це можуть бути об'єднані територіальні громади декількох сіл, а можуть бути великі обласні центри. Тому моя правка, наприклад, 605-а? яка вами відхилена, вона говорить про те, що консультацію або методичну допомогу будуть робити наставники. Але ви пишете: наставництво здійснює безпосередньо керівник або державний службовець, який має такі вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра. Я скажу відверто, це може ускладнити роботу підбирання на ці посади в органах місцевого самоврядування, самооб'єднаних громад, сіл, селищ або міст районного значення. Бо, повірте, там досить важко найти магістрів саме, спеціалістів для відповідної роботи. Ви цю правку відхилили… Ви наполягаєте на голосуванні? 605 правка, я не помилився, ні? Будь ласка, дайте договорити. 30 секунд. Дякую, шановний Голово. Я наполягаю, щоб ми підтримали цю правку, бо я хочу, щоб вона з практичної точки зору дала можливість працювати маленьким органам місцевого самоврядування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я ставлю на голосування правку 605 народного депутата Івченка, яку відхилив комітет. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Будь ласка, колеги. За-131 Рішення не прийняте. Будь ласка, наступна правка. Вадим Івченко. Включать мікрофон, будь ласка. 17:47:58 ІВЧЕНКО В.Є. Дякую. Шановні колеги, правка 293. Правка 293 говорить про наступне, що проводиться якоби конкурс, а потім етот конкурс затверджується відповідною міською, там сільською або селищною радою. Колеги, давайте будемо відверті: у великих міста коаліція фракцій або коаліція політичних сил бере відповідальність і в принципі формує відповідну владу на території. Конкурсна комісія буде підбирати людей, ця коаліція фракцій має просто зробити фактично як пункт затвердження. Я запропонував, щоб було не затвердження, а саме призначення. Тому, колеги, я прошу, щоб саме так і було, оскільки у нас буде колізія з тим, що вони не будуть погоджуватись, відповідальності ці ради не будуть нести, а затвердити вони мають право, а відповідальності ніякої і заставити їх ніхто не зможе. Але якщо вони будуть брати відповідальність і будуть призначати, значить вони будуть впливати

За-104 Рішення не прийнято. Наступні поправки. Геннадій Дерев'янко. Будь ласка, включіть мікрофон. Ой, Юрій Дерев'янко. Юрій Дерев'янко, перепрошую. Включіть мікрофон. Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля". Шановні колеги, мої поправки стосуються того, щоб перед тим як на конкурс буде призначена… через конкурс буде призначена посада, щоб обов'язково передувало онлайн тестування, яке має проводитися відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує державну політику у сфері державної служби. І ті особи, які не пройшли таке онлайн тестування, щоб до конкурсу не допускалися. От моя така пропозиція перша, і тут є ще кілька інших поправок, які стосуються можливості і доступу кожного громадянина до такої служби в органах місцевого самоврядування через механізм національного кадрового резерву. Це такий сайт, онлайн система така електронна, де кожний громадянин має можливість розмістити свою заявку і цей орган зобов'язаний запросити такого

Я вас прошу, ви називайте номер поправки, на голосуванні по якій ви наполягаєте. Включіть мікрофон, Дерев'янко, будь ласка. Нема хвилинки. ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Перша поправка це є поправка номер 6, якщо я не помиляюсь, стосовно онлайн тестування. Прошу підтримати. Отже, колеги, на голосування ставиться поправка… Ну, це непрофесійна робота, пане Юрій. Давайте згадаєте її і поставлю на голосування. Згадаєте, назвете номер, тоді я поставлю на голосування. Зараз поправка, Пинзеник. Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні народні депутати! Я пропоную поставити на підтвердження поправку 808. В першому читанні в законі проголосована норма, що пенсія працівників органів місцевого самоврядування призначається за єдиним пенсійним законом – це правильно. Ми повинні відмовитись від аморальної, ганебної практики поділу українських пенсіонерів на сорти. Але в другому читанні врахована норма, яка відновлює цю практику, відновлює спеціальні пенсійні режими. Ні для кого не мають права існувати спеціальні пенсії, всі громадяни рівні перед законом. Депутат, прокурор, суддя – і для всіх має діяти один закон. Тому я прошу поставити цю правку на підтвердження і не голосувати за неї. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олена Шкрум, прокоментуйте. 17:52:40 ШКРУМ А.І. Дякую за вашу позицію, пане Пинзеник. Ми мали таку ж саму з вами дискусію під час прийняття Закону про державну службу, ви пам'ятаєте. Я поважаю тут вашу думку, але ми все ж таки схилилися в комітеті до того, що так, так, має діяти один і той самий закон пенсійний для всіх громадян України, але закон не може мати зворотної дії. І оскільки ті службовці місцевого самоврядування, так само, як і державні службовці, відпрацьовували десятками років на державній службі або на службі в органах і розраховували на спеціальний пенсійний режим або на окрему пенсію, то ми не можемо зворотною силою закону для них це відмінити і саме на цю позицію пристав наш комітет. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, це не підтвердження і комітет просить підтвердити, правильно? ШКРУМ А.І. Комітет просить не підтримувати Комітет просить не підтримувати поправку пана Пинзеника. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на підтвердження правку 808 закону. Отже, хто підтримує дану правку, прошу проголосувати, на підтвердження 808 правка. Прошу голосувати. Комітет просить підтримати. Комітет просить підтримати, колеги. За-158 Правка не підтверджена. 808-а, подивіться поки. Будь ласка, включіть мікрофон, Олені Шкрум, будь ласка. 17:54:13 ШКРУМ А.І. Колеги, я прошу дивитися останню таблицю, 808 правка – це взагалі моя правка, яка не стосується пенсійного забезпечення, пане Пинзеник. Ви сказали про одну правку, назвали іншу, і тому у нас не співпадіння. Це правка про нумерацію статей, зовсім не те. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, пане Віктор, ви розберіться завтра по законопроекту, підійдіть до неї і розберіться. А зараз Дерев'янко Юрій, назвіть свою правку. Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля". Шановний головуючий і шановний доповідачу, моя поправка, яка стосується національного кадрового резерву, це поправка номер 285. моя поправка, яка стосується обов'язкового проходження онлайн тестування, це поправка 277. Прошу їх почергово поставити на голосування – 275 і 277. Я уточнюю. Ви хочете, щоб я поставив на голосування дві правки – 275 і 277. Так? Дві правки. Добре. Отже, колеги, я ставлю на голосування почергово правки Юрія Дерев'янка. Спочатку правку 275, яку відхилив комітет. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Будь ласка.

За-112 Рішення не прийнято. І наступне, я ставлю на голосування поправку 277 Юрія Дерев'янка. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. За-107 Рішення не прийнято. Отже, надаю слово для оголошення правки пану Юрію Шухевичу. Включіть, будь ласка, мікрофон. Пане Юрій. Я настоюю на підтвердженні правки 819. Річ у тому, що це є правка комітетська, і комітет собі дозволив відмінити статтю 56, там про державну службу, і встановив ще там цілу масу привілеїв. І знову про те, що говорив пан Пинзеник: роблять привілейовані пенсії, ділять знову пенсіонерів на білих і чорних. Я вимагаю підтвердження цієї правки

Цю поправку 819, яку просить пан поставити на підтвердження, підписали я як голова робочої групи, пан Зубач з фракції "Самопоміч", пан Кудлаєнко з фракції БПП, пан Курило і пан Река, тобто всі члени робочої групи, які відпрацьовували. Колеги, пенсійне забезпечення – це не єдине питання цього закону, тут величезна кількість питань. Я просто прошу не розбалансовувати Дякую. Колеги, наголошую, комітет просить підтримати підтвердження правки 819. Я прошу всіх приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію Юрія Шухевича, підтвердити правку 819. Комітет просить проголосувати за її підтвердження. Будь ласка, колеги, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-179 Рішення не прийняте. Колеги, зараз дам ще слово, почекайте. Колеги, я продовжую засідання на 15 хвилин, але дуже прошу авторів правок, особливо якщо вони є прихильниками цього закону, не затягувати черезмірно, бо ми просто втратимо голоси в залі. Я прошу більш лаконічно і більш інтенсивно працювати. Наступна правка. Включіть мікрофон пану Юрію Шухевичу. Включіть мікрофон Юрію Шухевичу, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні депутати, 829-а стосується перерахунку пенсій. Це було прийнято вже в нас в Законі про пенсійне забезпечення ще у 2015 році. Перерахувати пенсії, знову ж таки не ділити на білих і чорних.

Друзі, ніхто не ділить пенсіонерів на білих та чорних, я ще раз повторюю. У нас була ця дискусія. Колеги, всі, хто зараз будуть службовцями і державними службовцями, будуть отримувати пенсію так само, як всі інші громадяни України. Мова йде про тих службовців, які 10 років відпрацювали вже, мають більше 10 років стажу, і працювали, розраховуючи на цю пенсію. Ну, як на мене, це справедливо. Я вважаю, що взагалі пенсійне регулювання – це не головна проблема цього закону і не головне питання. Має бути окремий закон про пенсійне забезпечення і пенсійна реформа. І я дуже очікую у тому числі і від уряду цієї пенсійної реформи, колеги. А тут не розбалансовуйте, будь ласка, закон. Я пропоную цю пропозицію зараз відхилити пана Шухевича і правку підтвердити.

поправку 829 Юрія Шухевича на голосування. Комітет її відхилив. Хто підтримує поправку 829, прошу проголосувати, колеги. Будь ласка, голосуємо.

За-158 Рішення не прийняте. Колеги, щоб я орієнтувався просто. Ще Дерев'янко, я бачу. Хто ще наполягає? Левченко. Пане Юрію, скільки поправок? Чотири. І скільки? Одна? Колеги, це займе приблизно 5 хвилин. Я дуже вас прошу не розходитись, колеги. За 5-7 хвилин відбудеться голосування по цьому фундаментальному закону, я вас прошу дуже лаконічно. Юрій Дерев'янко, включіть мікрофон, будь ласка. Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля", Шановний головуючий, шановні колеги, моя поправка стосується можливості зробити так, щоб наша молодь мала можливість влаштовуватись на службу в органи місцевого самоврядування без корупції, без хабарів, без ніяких там протеже і таке інше. Яким чином? Я пропоную, щоб був створений національний кадровий резерв в країні, це електронна система, відповідно до якої кожний громадянин, який хоче влаштуватись на роботу, відправляє свою заявку, кожний орган місцевого самоврядування зобов'язаний запросити цього громадянина на конкурс, в цій системі відбувається он-лайн тестування, в цій системі відбувається виставлення всіх вакансій, які існують по всіх органах місцевого самоврядування і це є сучасна система, яка дасть можливість нам дати доступ до служби в органах місцевого самоврядування широкому колу людей. Тому прошу підтримати цю 288 поправку, ця система є державна, її буде вести відповідна агенція, яка стосується, яка сьогодні займається державною службою, і підтримувати в робочому стані. Прошу підтримати. Колеги, у мене є загальне прохання, не виходьте з залу, ще кілька хвилин і буде голосування, кілька хвилин, нікого це не врятує ні від яких зустрічей. Будь ласка, лишайтесь в залі. Я ставлю на голосування поправку 288 народного депутата Дерев'янка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

Шановні колеги, останні правки, які є до цього закону. Юрій Левченко. Пане Юрій, прошу їх разом назвати, і ми кожну з них проголосуємо.

стосується наступного. Справа в тому, що, на превеликий жаль, законопроект прописано таким чином, що держслужбовці органів місцевого самоврядування будуть змушені виконувати злочинні накази своїх керівників. Тому що з його положення випливає, що незаконні накази, крім явно злочинних, – а що таке явно, не прописано, – мають виконуватись. Їх невиконання є підставою для звільнення службовця на підставі частини першої статті 42. І службовець зобов'язаний виконувати наказ навіть тоді, коли вважає його явно незаконним. Якщо ж наказ згодом виявиться злочинним, то доля службовця залежатиме від оцінки судом так званої явності для нього цієї злочинності. Це закріплено в обов'язку службовців органів місцевого самоврядування виконувати незаконні накази призведе до можливості вчинення корупційних правопорушень безпосередньо за допомогою прийняття відповідних наказів. Тому я пропоную конкретно прописати, недвозначно у законі, що незаконні накази не зобов'язані виконувати і не несуть відповідальності за їх невиконання.

Це означає, що кожен орган місцевого самоврядування в Україні зобов'язаний створити конкурсну комісію. Зважаючи на те, що в Україні 459 міст, 885 селищ та 10 тисяч 278 сільських рад, то в Україні має бути створено 11 тисяч 623 конкурсних комісій. Враховуючи, що мінімальна кількість членів комісії не менше 3 осіб, то потрібно залучити до роботи більше як 35 тисяч осіб для участі у таких конкурсних комісіях. Більше того, є органи місцевого самоврядування, в яких кількість службовців не перевищує 5 осіб. У зв'язку з цим конкурсна комісія буде такою ж за складом, як сам орган самоврядування, що є абсурдом. Тобто такі абсурді положення треба змінювати. Тому я пропоную, що доцільно створити систему комісій на національному рівні, зокрема такі комісії мають існувати лише в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Ніяких комісій в ………. сільській раді. Це просто абсурд і маразм для плодіння бюрократії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 335 народного депутата Левченка, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Будь ласка.

Закон встановлює строки 3 плюс 5 днів від моменту засідання конкурсної комісії до моменту оприлюднення її рішення. І це не обумовлено жодною об'єктивною потребою, бо для вчинення всіх дій пов'язаних з підготовкою оформленням, друком, підписанням і оприлюдненням протоколу конкурсної комісії достатньо кількох годин, насправді. Такі норми у сфері підписання та оприлюднення протоколу конкурсної комісії створюють ситуацію правової невизначеності, правової невизначеності строком до 8 днів, яка порушує як права переможців конкурсів, так і права учасників, які мають бажання його оскаржити. Цей восьмиденний період активно буде використовуватись учасниками конкурсу для пошуку можливості впливу на рішення його членів, можливо, шляхом надання неправомірної вигоди. А останні можуть використовувати цей період з метою вимагання неправомірної вигоди від учасників конкурсу. Тому я пропоную цей період максимально

Отже, колеги, я ставлю на голосування поправку 413 народного депутата Левченка. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Комітет проти. Будь ласка, голосуємо. За-94 Рішення не прийняте. І, колеги, остання поправка тому я прошу всіх запросити в зал, прошу заходити і займати робочі місця, зараз перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, пане Юрій Левченко. Я шкодую, що багато поправок слушних, всі слушні поправки, які озвучувались в цій залі сьогодні до цього важливого закону, були не враховані. Тому ми знову через це виходимо з половинчастим законом, який невідомо, чи зробить краще, чи зробить гірше. І от у мене остання поправка номер 796 стосується того, що надавати премії сільському, селищному міському голові, голові районної, районної в місті обласної ради треба за конкретні результати, а не просто, тому що хтось там вирішив, що треба давати таку премію. Тому конкретно пропоную за що саме надавати премії. Премія має надаватися виключно у випадку забезпечення профіцитності місцевих бюджетів, тому будуть наявні, власне кажучи, бюджетні кошти за рахунок профіциту, з яких і можна буде видавати премію відповідному голову. А не так, щоб голова, який і так розкрадає свою громаду, буде ще премії якісь отримувати від дефіцитного бюджету цієї бідної громади. Виключно забезпечив профіцит, тоді отримав стопрофіцитну премію, це є стимул і це абсолютно логічно. Прошу підтримати поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер, номер? ставлю на голосування поправку 796 народного депутата Левченка. Комітет її відхилив, хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, прошу проголосувати. За-118 Рішення не прийняте. Колеги, таким чином ми завершили обговорення фундаментального закону про службу в органах місцевого самоврядування. Я прошу всіх зайти в зал приготуватись для голосування. Зараз, буквально, одна хвилина для автора Олени Шкрум і Геннадій Зубко. Будь ласка, пані Олена, одна хвилина. Дякую, колеги. Дякую всім за плідну роботу над поправками. Дуже важливо, я під стенограму мушу зачитати, що в разі прийняття цього законопроекту за наслідками розгляду у другому читанні та в цілому я прошу Верховну Раду України доручити нашому профільному комітету при підготовці закону на підпис Голові Верховній Раді України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради техніко-юридичне доопрацювання, оскільки поправки могли щось змінити. Колеги, надважливий закон, дуже довгоочікуваний. Я вірю, що він може об'єднати зал, давайте голосуємо "за". Дякую Дякую вам. І одна хвилина віце-прем'єр Геннадій Зубко. І голосуємо, колеги. Будь ласка, Геннадій Зубко. 18:10:47 ЗУБКО Г.Г. Дякую, шановний пане Голово, шановні народні депутати, цей закон є логічним продовженням реформування державної служби і дає можливість вже актуально і реально приєднатись практично до виконання Європейської хартії місцевого самоврядування. Коли ми передаємо кошти, відповідальність на місця, ми також даємо можливість залучити компетентних, професійних які будуть виконувати повноваження і які будуть виконувати можливості розвитку місцевого самоврядування. Тому ще раз прошу шановних народних депутатів, об'єднатися навколо цього питання, підтримати цей законопроект і зробити крок вперед до майбутнього місцевого самоврядування України. Дякую. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Ще раз наголошую, фундаментальний законопроект, був внесений ще урядом Яценюка у парламент. І я ставлю на голосування проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (номер 2489) у другому читанні та в цілому, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Шановні колеги, це був важкий день, але я вважаю, що ми прийняли надзвичайно важливі законопроекти, які мають просунути нашу реформу місцевого самоврядування вперед. Працювали плідно, дякую за злагоджену, дієву роботу. І вітаю всі місцеві громади, реформа місцевого самоврядування йде і перемагає! Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 ранку ми збираємося у Верховній Раді України, щоб продовжити нашу не легку, але таку потрібну для України роботу. Дякую, колеги. До побачення.